Forseti vill vekja athygli hv. alþingismanna á að sendinefnd frá Wales-þingi er stödd á þingpöllum í heimsókn til Alþingis undir forystu frú Elin Jones, forseta þingsins í Wales.

Borist hefur bréf frá menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 127, um styrki til fjölmiðla og tekjur Ríkisútvarpsins, frá Árna Helgasyni. Einnig hefur borist bréf frá fjármála- og efnahagsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 141, um skatta og gjöld á farartæki, frá Jóni Gunnarssyni.

Virðulegur forseti. Fyrir þremur mánuðum fullyrti hæstv. formaður Viðreisnar með afgerandi hætti að ekki yrði ráðist í neinar skattahækkanir. Fullkominn viðsnúningur á þeim orðum var svo strax í fyrradag þegar fyrstu skrefin í átt að skattahækkunum voru kynnt með tvöföldun veiðigjalda þótt sumir stjórnarliðar hafi staðið í þeirri trú að ekki hafi verið um skattahækkun að ræða. Svo er reyndar, frú forseti. Líkt og segir berum orðum í frumvarpinu sjálfu, ef stjórnarliðar vilja glöggva sig á hvað þar stendur, þá er þetta vissulega skattahækkun, boðuð er undir yfirskini einhvers konar leiðréttingar og annars orðagjálfurs. Á kynningu hæstv. atvinnuvegaráðherra og hæstv. fjármálaráðherra voru þau orð látin falla að ríkissjóður hefði orðið af tekjum á síðustu árum og það sé hér með leiðrétt. Orðið af tekjum, frú forseti, eins og svínað hafi verið á ríkissjóði með einhverjum hætti. Liggur beinast við að spyrja hæstv. ráðherra Viðreisnar hvort hann telji að ríkið hafi orðið af tekjum á öðrum sviðum vegna annarra meintra vanstilltra skatta og gjalda. Mega landsmenn vænta annarra meintra skattaleiðréttinga frá ríkisstjórninni sem í hugarheimi stjórnarliða eru óréttlátar í dag. Hver er mælikvarðinn á réttláta skattheimtu? Ætlar ríkisstjórnin að gefa leiðarvísi þar um, handbók jafnvel? Frú forseti. Hæstv. fjármálaráðherra hyggst þess utan byggja skattheimtu á Íslandi á aðstæðum í öðru landi, aðstæðum sem eru með öllu ósambærilegar því sem gerist hér á landi. Ég spyr hæstv. ráðherra: Stenst það nánari skoðun?

er lítill, þ.e. verðið er mjög svipað. Það ætti engum að koma á óvart vegna þess að bæði norskur og íslenskur fiskur fara til sömu kaupenda, eru í eðlinu mjög svipaðir og því er fullkomlega eðlilegt að verð á þessari hrávöru sé mjög svipað í löndunum tveimur. Einu frávikin sem hægt er að finna þar á á eru á því sem við gætum kannski kallað meðaflategundir þar sem verðið er umtalsvert hærra á Íslandi heldur en í Noregi. Það hefur ekki alltaf verið þannig. Þetta er þróun sem hófst með því að útflutningseinkaleyfum var hrundið og fiskmörkuðum komið á árið 1987 og hefur smám saman verið að þróast í þá átt og ástæðan er sú að fyrirkomulag markaða í Noregi gerir lítið úr meðafla, gerir sérhæfingu erfiða. En á Íslandi er sú aðstaða öll miklu auðveldari. Þannig að öll þau gögn sem við eigum og raunar almennar rannsóknir á hrávörumörkuðum styðja það að þegar um sömu hrávöru er að ræða, sem fer síðan í afurðir sem fara inn á sömu markaði, er verðið hið sama.

menn hafa séð að einhverju leyti töluverðum ofsjónum yfir hagnaði í sjávarútvegi.“ Yfirlýst markmið ríkisstjórnarinnar er að stækka kökuna en þar liggur ekkert fyrir um að hér sé ekki verið að skjóta sig í fótinn og kakan einfaldlega minnki. Ég spyr því hæstv. ráðherra: Hafa möguleg neikvæð áhrif þessarar skattahækkunar, t.d. á störf á landsbyggðinni, afleidd áhrif og tilheyrandi kostnað fyrir ríkissjóð verið metin?

Tilvitnunin sem hún vitnar til er auðvitað enn þá sönn. Þingmenn gera sér væntanlega fulla grein fyrir því hverjar tekjur ríkisins af tekjusköttum eru. Til samanburðar eru þessi auðlindagjöld auðvitað dvergvaxin. Varðandi neikvæðu áhrifin þá virðist gleymast að allnokkur breytileiki hefur verið í auðlindagjaldtöku í íslenskum sjávarútvegi um margra áratuga skeið. Lengi vel var þessi innheimta fyrst og fremst í formi of hás skráðs gengis sem var fyrirkomulag sem reyndist ákaflega illa og var sem betur fer vikið frá. Undanfarinn rúman áratug höfum við hins vegar verið með veiðigjöld sem hafa verið með ýmsum hætti, sveiflast upp og niður og raunar í mörg ár farið upp í svipaðar hæðir og verið er að tala um núna án þess að neikvæð áhrif á þróun íslensks sjávarútvegs hafi orðið af því.

Frú forseti. Ég vil beina fyrirspurn til hæstv. fjármálaráðherra í tengslum við valnefndir fyrir stjórnir ríkisfyrirtækja og tvær nýskipaðar stjórnir sem voru skipaðar í gær.

Í gær voru tveir aðalfundir, annars vegar hjá Isavia og hins vegar hjá Íslandspósti. Og nú vill svo til að í þessum tveimur stjórnum var öllum stjórnarmönnum skipt út nema einum í stjórn Isavia og það hittir þannig á að sá stjórnarmaður sem heldur áfram er sá sem var tilnefndur af Viðreisn í fyrri stjórn. Hjá Íslandspósti komu allir nýir stjórnarmenn inn í aðalstjórn en það átti við um einn þeirra að sá hafði setið í varastjórn Íslandspósts árið á undan, og sá var tilnefndur af Viðreisn.

stjórnir bankanna í eigu ríkisins þannig að þar hafa ekki verið gerðar neinar breytingar í neina þá átt sem hér er gefið í skyn. Fyrirkomulagið er með þessum hætti: Valnefndin skilar tíu nöfnum. Síðan er farið yfir þá niðurstöðu með tilliti til hæfis viðkomandi tíu aðila, til kyns þeirra og svo er skipað í stjórnina þannig að í henni sé fólk með hæfileika á öllum sviðum. Annað er ekki skoðað. Ég kann þessum aðdróttunum frekar illa.

Fyrir þessi tvö fyrirtæki sem var skipað í stjórnir fyrir í gær komu 20 tilnefningar og það hittist bara þannig á að hæstv. ráðherra, sem á auðvitað endanlega valið, velur í báðar stjórnirnar fyrri fulltrúa Viðreisnar.

Ég reiknaði með að þetta myndi gerast síðar í ferlinu. Það sem blasir við er að hæstv. ráðherra velur það að skipa fyrri fulltrúa Viðreisnar en gera breytingar á öllum öðrum póstum. Þetta er það sem óttast var.

Forseti. Ég þakka hv. þm. Bergþóri Ólasyni fyrir ítrekaða spurningu. Ég sakna þess þó í yfirferð hans að hann hafi ekki gert greiningu á hugsanlegum pólitískum bakgrunni annarra. Það gerði ég ekki en hann er greinilega upptekinn af því.

Virðulegi forseti. Talandi um greiningar. Í gær kynnti fjármála- og efnahagsráðherra áform um tvöföldun veiðigjalda frá og með 1. janúar 2026. Sú ákvörðun er ekki bara umdeild, hún er illa undirbúin og í andstöðu við þau viðmið og lög sem Alþingi hefur sjálft sett um opinber fjármál og vandaða stjórnsýslu. Sjálfur hæstv. ráðherra hefur ítrekað sagt að tryggja verði vandaða áætlanagerð ríkisins. Fyrir tíu árum voru lög um opinber fjármál samþykkt hér á Alþingi. Í 1. og 6. gr. laganna er kveðið skýrt á um skyldu stjórnvalda til að tryggja festu, fyrirsjáanleika og vandaðan undirbúning ákvarðana sem varða tekjuöflun ríkisins. Hér er ríkisstjórnin að stefna á tvöföldun á skattlagningu á tiltekna atvinnugrein en það er hvergi að finna heildstætt og vandað mat á því hvernig hækkunin leggst á ólík fyrirtæki, byggðarlög eða atvinnugreinar og takmarkað samráð virðist hafa átt sér stað við þá sem breytingin snertir hvað mest. Meira að segja í frumvarpinu sjálfu um hækkun veiðigjalda, sem nú er í samráðsgátt, kemur eftirfarandi fram, með leyfi forseta, verður að telja að frumvarpið verði það að lögum muni hafa óveruleg áhrif á þau byggðarlög þar sem sjávarútvegsfyrirtæki eru staðsett.“ Þetta er eiginlega með ólíkindum. Hér er einnig verið að grafa undan jafnrétti og atvinnufrelsi með íhlutun sem hefur ósamhverf og ólík áhrif eftir landshlutum og atvinnugreinum.

eru í eðlinu óbreytt, þ.e. að skipting þessa hagnaðar, sem Alþingi sjálft ákvað að væri sanngjörn, 33% þjóðarinnar, 67% til útgerðarinnar, er óbreytt. Hún er óbreytt. Það eina sem verið er að gera er að sannreyna hvort tekjutölurnar sem notaðar eru í útreikningunum séu raunhæfar eða ekki. Það er eina breytingin. Nú er það þannig að alls staðar þar sem svona skattheimta fer fram, og það er nærtækast að horfa þar til Noregs, er ekki miðað við tölur sem fyrirtækin sjálf gefa upp um tekjur sínar

eins og þorskur eða annar fiskur. Það er með hreinum ólíkindum að halda því fram að hér sé um að ræða einhverja grundvallarbreytingu á stefnu stjórnvalda í því hvernig þessi arður skiptist. Það er einungis verið að leiðrétta fyrir augljósum galla, sem meira að segja lá fyrir vegna þess að ég veit ekki betur en að fyrri þing hafi samþykkt að ýkja tekjur í uppsjávarveiðum um 10%. Hvaðan komu þau 10%? Af þeirri vitneskju að þetta væri ekki rétt skráð.

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir en reyndar svaraði hann ekki spurningum mínum. Hvernig tryggjum við traust á opinberri fjármálastjórn ef meiri háttar skattbreytingar eru kynntar án fullnægjandi greiningar á áhrifum, fyrirsjáanleikinn er enginn og það er lítill sem enginn tími gefinn til samráðs? Þetta snýst ekki um afstöðu til veiðigjalda sem slíkra heldur um stjórnsýslulega ábyrgð, lagalega skyldu og traust á stefnumörkun stjórnvalda í opinberum fjármálum. Það er ekki hægt að sætta sig við breytingu á skattaumhverfi heillar atvinnugreinar sem er svona illa undirbúin. Við höfum lagt áherslu á það að lög um opinber fjármál séu ekki formsatriði heldur skilyrði fyrir ábyrgri stefnumótun og að ráðast í tekjuhækkun með þessum hætti án fullnægjandi áhrifamats er brot á þeirri ábyrgð. Við höfum áður rætt mikilvægi laga um opinber fjármál sem festu og fyrirsjáanleika en nú blasir við að þau eru virt að vettugi. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra og vona að hann svari spurningu minni: Mun hæstv. ráðherra skuldbinda sig til að leggja fram ítarlegt mat á áhrifum breytingarinnar á ólík byggðarlög og fyrirtæki, svo sem litlar útgerðir og þær stærri, sjómenn og aðra hagaðila, og tryggja að Alþingi fái slíkt mat í hendur áður en ákvörðunin tekur gildi?

datt Alþingi á sínum tíma í hug að leggja til grundvallar, við mat á tekjum, tölur sem verða til í innri viðskiptum innan fyrirtækja, þ.e. skattstofn sem sá sem á að greiða skattinn fær að velja sjálfur hvað er stór? Hvers konar fyrirkomulag er það eiginlega? Ég bara skil ekkert í þessari umræðu um ábyrgð hér þegar þetta er sagan. Varðandi það að leggja mat á áhrifin þá er það þannig að slíkt mat fór fram. Það hefur verið metið hver áhrifin eru á atvinnugreinina. Og ég vil minna á að í greinum eins og sjávarútvegi, þar sem aðgengi er að takmörkuðum auðlindum, verður til umframhagnaður og að skattleggja hann er skilvirk leið til að afla tekna.

Frú forseti. Nú hefur ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur ákveðið að leggja fram frumvarp sem felur í sér tvöföldun á veiðigjaldi, skattahækkun sem ætla má að bitni fyrst og fremst á landsbyggðinni og fiskvinnslu í landinu. Boðuð hækkun skapar beinlínis hvata til að flytja hráefnið óunnið úr landi. Þar með verður Ísland ekki einungis af verðmætasköpun heldur líka forsendum fyrir áframhaldandi nýsköpun og tækniþróun á þessu sviði. Mörg fyrirtæki, eins og Marel, Kerecis og KAPP, eiga það sameiginlegt að hafa byggt tilvist sína beint eða óbeint á þekkingu og þörfum fiskvinnslunnar. Þetta eru alþjóðleg hátæknifyrirtæki sem urðu til vegna aðstæðna og fjárfestingar í sjávarútvegi. Samkvæmt tölum Hugverkastofu tengjast um 56% gildra einkaleyfa á Íslandi sjávarútvegi. Já, 56%. Mörg þeirra byggja á rannsóknum og þróun innan fiskvinnslu og fela mörg í sér gífurlega verðmætasköpun og framþróun. Ef veiðigjaldið verður hækkað með þessum hætti og fiskvinnsla dregst saman eða hverfur að öllu eða að hluta til úr landi, hver verða þá áhrifin á möguleika Íslands til að vera áfram leiðandi í tækni og hugverkum tengdum sjávarútvegi? Hvað verður um fyrirtæki sem hugsanlega gætu orðið næsta Marel eða næsta Kerecis? Verða þau þá stofnuð í Póllandi eða Litáen, þar sem fiskurinn verður unninn, í stað þess að nýta íslenskt hugvit og sköpunarkraft? Því spyr ég hæstv. ráðherra: Hefur verið gert heildstætt áhrifamat á áhrifum þessarar skattahækkunar á nýsköpun, hugverkaiðnað og framtíðartækifæri Íslendinga á þessu sviði, fjórðu útflutningsstoð landsins?

Frú forseti. Nú finnst mér pínu eins og það sé verið að segja ævintýrið af vonda kónginum sem teymdi einu kú kotbændanna burtu af hlaði. Það er nú ekki um það að ræða. Við erum eingöngu að tala um það að útgerðin greiði eðlilegt gjald sem á að fara m.a. í uppbyggingu á þeim innviðum sem síðustu ríkisstjórnir hafa algerlega vanrækt, vegina sem hv. þingmaður keyrir væntanlega um þegar hann er á títtnefndu norðaustursvæðinu. Varðandi nýsköpunina þá er það skemmtilegur vinkill og ég þakka hv. þingmanni fyrir að tala um hana vegna þess að við höfum átt hér orðastað á fyrri þingum einmitt um hvar verðmætasköpunin verður til. Hér kemur einmitt aftur endurtekning á því að það sé eingöngu, kannski, vegna sjávarútvegsins. Það er rétt að sjávarútvegurinn hefur staðið sig gríðarlega vel þegar kemur að nýsköpun og aukið verðmætasköpun og margfaldað er rétt hjá hv. þingmanni að það eru mikilvæg fyrirtæki eins og Kerecis sem hafa gert jafnvel roðið að verðmætasta hluta þorsksins. En það eru ekki eingöngu fyrirtæki sem hjálpa þessum nýsköpunarfyrirtækjum að verða til og verða stórkostleg, það er einmitt hið opinbera. Það er m.a. hlutverk mitt sem ráðherra að búa til, styðja við og ýta undir stuðningskerfi sem gerir þessum fyrirtækjum kleift að stíga sín fyrstu spor. Og af því að hv. þingmaður nefndi Kerecis þá fékk það fyrirtæki örlitla peninga úr sjóði sem það gat notað og fékk meira, þannig að þetta er samspil markaðarins, einkaframtaksins og hins opinbera sem skapar verðmæti. Það er ekki þannig að annar aðilinn geri það og hinn komi ekkert að því.

Frú forseti. Ég bið forseta að sýna hv. þingmanni mildi vegna þess að það var augljóst að hann tók upp vitlaust blað og notaði fyrri hlutann af ræðunni til að lesa það upp. Við vorum ekkert að ræða opinber fjármál hérna. Fyrst skulum við hafa það á hreinu að við erum að tala um gjöld á grein fyrir afnot af þjóðareign, takmarkaðri þjóðareign. Í öðru lagi er ég ekki að fría mig ábyrgð. Ég hef þegar greitt atkvæði þess efnis að málið fari út úr ríkisstjórn og inn til þingflokka og inn til þingsins og mun greiða atkvæði með þessu frumvarpi þegar það kemur til afgreiðslu. Varðandi nýsköpunarumhverfið þá bara endurtek ég það sem ég sagði, að það er ekki svona einfalt að það hrynji við það að fyrirtæki borgi eðlilegt gjald fyrir afnot sín af auðlindinni. Ég á nú reyndar eftir að sjá það að útgerðin (Forseti hringir.) gefi frá sér þessar aflaheimildir og hætti að veiða.

heldur einnig á byggðir landsins, verðmætasköpun í greininni, tekjur þjóðarbúsins og rekstur sveitarfélaga? Liggja þessar greiningar fyrir? Hefur verið farið í þær? Þá væri áhugavert að fá að sjá þær. Sveitarfélög sem byggja allt sitt á afkomu sjávarútvegs hafa lýst yfir áhyggjum sínum af því hvert er verið að fara og,

Formaður smærri útgerða hefur lýst áhyggjum sínum af þessu. Það þýðir ekki bara að horfa á stærstu útgerðir landsins þegar verið er að tala um arðinn af sjávarauðlindinni. Við verðum að horfa á þetta í heild sinni og smærri útgerðir hafa lýst yfir miklum áhyggjum þar sem allt er undir.

þar er gert ráð fyrir breytingum á svokölluðu frítekjumarki sem beinlínis er til þess að hlífa nákvæmlega þeim fyrirtækjum sem hv. þingmaður vék að í sínu máli, þ.e. litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Þetta er gert bæði með hækkun og þrepaskiptingu frítekjumarksins sem hefur það að markmiði að áhrif á þessa aðila séu dempuð.

Herra forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir sitt ágæta svar. Það er nú þannig að í drögum að þessu frumvarpi kemur það fram að allt að 20 milljónum þá er veittur þessi afsláttur og er það vel. En það er nú einu sinni þannig að þær útgerðir sem við erum að tala um í þessu samhengi eru á gríðarlega breiðu bili. Þegar við tölum um smærri útgerðir; fjöldinn allur af smáum útgerðum er ekki innan þess ramma sem verið er að tala um. um. Þannig að það þarf að fara fram enn frekari greining á því hvaða áhrif þetta hefur á þessi byggðarlög. Hæstv. ráðherra er fullkunnugt um það hvernig í pottinn er búið hvað þetta varðar.

Forseti. Ég þakka Þórarni Inga Péturssyni fyrir síðari spurningu. Hann hefur sennilega ekki verið í salnum þegar ég fór yfir rannsóknir á verðmyndun á fiski í Noregi og á Íslandi sem sýna nú að þar sem markaðir eru á báðum stöðum er verðið hið sama þannig að ég veit ekki alveg hvað hann er að vísa til þar, en ég get boðið honum að ræða það frekar við hann hafi hann áhuga á því. Varðandi frítekjumörk þá virka þau þannig að afslátturinn teygir sig eitthvað ákveðið upp eftir stærð fyrirtækjanna en hefur auðvitað áhrif á greiðslur fyrirtækjanna miklum mun hærra upp eftir dreifingunni, raunar alla leið, af því að þetta er réttur sem allir njóta. Þannig að markmiðið er einmitt að taka tillit til nákvæmlega þeirra fyrirtækja sem hv. þingmaður vék að.

Virðulegi forseti. Ísland er í einstakri stöðu þegar kemur að orkumálum. Við erum eitt fárra landa í heiminum sem nýtir nær eingöngu endurnýjanlega orku fyrir rafmagnsframleiðslu og húshitun. Það er eitthvað sem við getum verið ákaflega stolt af. En á sama tíma stöndum við frammi fyrir stórum áskorunum. Hvernig tryggjum við áframhaldandi uppbyggingu á sjálfbærri nýtingu auðlinda á sanngjarnan og hagkvæman hátt á sama tíma og við verndum náttúruna og víðerni Íslands fyrir komandi kynslóðir? Hvernig tryggjum við að sú orka sem verður til rati til íbúa þessa lands á sanngjörnu verði og að lítil og meðalstór fyrirtæki þurfi ekki að mæta stóriðju í samkeppni um orkuna með tilheyrandi óvissu og ófyrirsjáanleika um verðlag? Þetta eru grundvallarspurningar sem við stöndum frammi fyrir. Tækifærin eru sannarlega til staðar til að halda áfram að byggja upp atvinnuveg og verðmætasköpun með grænni orku því að Ísland er raunverulega í einstakri stöðu. Við þurfum að framleiða meira rafmagn og tryggja orku til framtíðar og á sama tíma er nauðsynlegt að stórefla flutningskerfi raforku. En við þurfum líka að forgangsraða orkunni í þágu íbúa og minni fyrirtækja sem nú nota tæplega 20% af allri þeirri orku sem er framleidd. Stóriðjan nýtir rest. Íslendingar eru almennt mjög stoltir af matvælaframleiðslu sem fer fram hér á landi. Íslenskur landbúnaður er með sérstöðu því að við búum yfir hreinni náttúru, grænni orku og tæru vatni, auðlindum sem gefa okkur einstakt forskot þegar kemur að matvælaframleiðslu. Við eigum margt að þakka því hugvitssama fólki sem í fyrsta lagi áttaði sig á því hvernig við gætum nýtt auðlindir okkar til að hita upp hús og búa til rafmagn og í öðru lagi því ágæta fólki sem datt í hug að nýta þessar sömu auðlindir til að rækta grænmeti og aðra garðyrkju. En nú eru blikur á lofti. Garðyrkjubændur hafa horft á rafmagnsreikningana hækka með lygilegum hætti síðustu misseri. Um síðustu áramót var sala á raforku til garðyrkjubænda búin að hækka um 100% á fjórum árum og miðað við spá markaðarins þá mun hún jafnvel hækka aftur um 100% næstu fjögur árin að sögn formanns búgreinadeildar garðyrkjubænda. Garðyrkjubændur þurfa að reiða sig algjörlega á rafmagn í sinni framleiðslu og því er birtingarmyndin sérstaklega slæm hjá þeim. En hækkandi raforkuverð snertir mun fleiri. Á fundi á Eyrarbakka nú í vikunni hitti ég kúabónda sem framleiðir 37.000 lítra af mjólk á mánuði. Hann sagði mér að í mars árið 2022 hafi hann greitt 180.000 kr. fyrir framleiðsluna en nú í mars 2025 greiðir hann 370.000 kr. Reikningurinn hefur meira en tvöfaldast á þremur árum. Dæmin eru mun fleiri, svo ekki sé minnst á matvælaframleiðendur á köldum svæðum sem þurfa mörg að reiða sig á olíu. Ísland flytur inn 1–1,5 milljónir tonna af olíu á hverju ári. Þessu verðum við að breyta. Í Bláskógabyggð eru margir garðyrkjubændur sem tryggja okkur fyrsta flokks íslenskt grænmeti alla daga, allt árið um kring. Á síðustu sjö árum hefur annars konar orka til garðyrkjubænda í Bláskógabyggð lækkað um 8%. Takið eftir að ég sagði að orka til garðyrkjubænda hefur lækkað um 8% að raunvirði á síðustu sjö árum. Þarna er ég að vísa til verðs á varmaorku, heitu vatni sem sveitarfélagið rekur og stendur undir sinni samfélagslegu ábyrgð um að tryggja orku til matvælaframleiðslu á hagkvæmu verði og þannig styðja við garðyrkjubændur. Það er ekki hægt að segja það sama um raforkuna. Raforkukerfið var markaðssett með innleiðingu Evrópuregluverks í upphafi þessarar aldar og nú eru að koma til sögunnar uppboðsmarkaðir með raforku, bæði á vegum Landsvirkjunar og Landsnets. Frá apríl 2024 hefur raforka verið seld í gegnum uppboðsmarkaðinn Vonarskarð. Síðan þá hefur verð á raforku á þeim markaði hækkað um ríflega 30%. Virðulegur forseti. Ég vil biðja hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra að fara yfir þær aðgerðir í orkumálum sem ríkisstjórnin er að ráðast í og þær lagabreytingar sem eru í farvatninu. Hvernig hyggst ráðherra bregðast við aukinni eftirspurn umfram framleiðsluaukningu sem getur haft víðtæk áhrif á verðmætasköpun í landinu, auk verðhækkana á raforku til heimila og grunnatvinnugreina? Hvað ætlar ráðherra að gera til að bregðast við ófyrirsjáanleika í verðlagningu raforkumarkaða og tryggja almenningi og minni fyrirtækjum umgjörð og fyrirsjáanleika í verðlagningu á raforku? Hvernig ætlar hæstv. ráðherra að bregðast við því versnandi rekstrarumhverfi sem garðyrkjubændur búa við með ört hækkandi raforkukostnaði, bæði til skemmri og lengri tíma? Að lokum: Nýjasta tækni í ljósabúnaði fyrir ylrækt sparar mikla orku án þess að skerða ljósmagn. Garðyrkjubændur leggja nú í kostnaðarsama fjárfestingu til að uppfæra perur í búnaði sínum samkvæmt stöðlum úr Evrópulöggjöfinni. Kollegar þeirra í Evrópu fá til þess styrk frá Evrópusambandinu.

Frú forseti. Ég vil byrja á því að þakka hv. þm. Ásu Berglindi Hjálmarsdóttur fyrir að standa fyrir þessari sérstöku umræðu og fyrir að gefa mér tækifæri til að fara aðeins yfir það sem er efst á baugi hjá okkur í orkumálum og hefur verið núna fyrstu 96 dagana í embætti. Við skulum bara byrja á framboðshliðinni af því hv. þingmaður spurði hvernig yrði brugðist við þessari auknu eftirspurn. Það hefur auðvitað ríkt hægagangur þegar kemur að nýframkvæmdum á sviði orkuöflunar og þegar kemur að uppbyggingu flutningskerfis, sem hefur grafið undan orkuöryggi, grafið undan verðmætasköpun og byggðaþróun. Þetta er óboðlegt ástand sem ný ríkisstjórn ætlar að ráða bót á, og hvað erum við að gera? Fyrsta lagafrumvarpið mitt á á Alþingi, sem ég lagði fram í febrúar, miðar að því að eyða óvissu vegna dómsins sem féll vegna Hvammsvirkjunar, virkjunarleyfis Hvammsvirkjunar. Þar erum við að taka á atriðum í lögum um stjórn vatnamála sem hafði verið bent á fyrir löngu að þyrfti að laga og nú er loksins verið að taka á því. Ég kom líka rakleitt með rammaáætlun hérna inn í þingið þar sem gert er ráð fyrir að Holtavirkjun, Urriðafossvirkjun og Skrokkölduvirkjun fari í orkunýtingarflokk og ég hef sett það markmið að hér verði lögð fram og samþykkt ný rammaáætlun á hverju einasta löggjafarþingi næstu árin og þar verða raunhæfir og hagkvæmir kostir að rata í orkunýtingarflokk. Á næstu dögum mun ég leggja fram frumvarp á Alþingi sem felur í sér mjög róttæka einföldun leyfisferla á sviði umhverfis- og orkumála. Þar verður mælt fyrir um að verkefni í orkunýtingarflokki njóti sérstakrar forgangsmeðferðar, en við ætlum líka að breyta lagaumgjörð rammaáætlunar til að tryggja aukna festu í ferlinu. Við ætlum að binda það í lög að stjórnvöld setji stefnu um raforkuöflun á fjögurra ára fresti með tölulegum markmiðum og að tekið sé mið af þessari stefnu í öllu ferli rammaáætlunar við röðun virkjunarkosta. Þetta er grundvallarbreyting. Hér erum við að ryðja burt hindrunum og liðka fyrir framkvæmdum og það er skýr samfella í því sem við erum að gera. Um leið erum við að fara að losa um raforku, sem hingað til hefur verið nýtt til húshitunar, með því að ráðast í stærsta átak í leit og nýtingu jarðhita sem ráðist hefur verið í á þessari öld. öld. Hv. þingmaður spyr líka með almennari hætti um umgjörð raforkumarkaðar og um forgang almennra notenda. Ríkisstjórnin er með skýr fyrirheit um nákvæmlega þetta í sinni stefnuyfirlýsingu. Við ætlum að verja heimili og fyrirtæki, við ætlum að tryggja þeim forgang og ég hef lagt áherslu á að þetta sé gert með lagabreytingum strax núna á fyrsta ári þessarar ríkisstjórnar. En hér verðum við líka að vanda til verka. Það er ekki sama hvernig við gerum þetta. Þess vegna ætlum við að gera þetta í tveimur skrefum. Annars vegar með frumvarpi sem ég hef þegar lagt fram hér á þingi til að skerpa á forgangsröðun þegar upp koma óviðráðanlegar aðstæður í raforkukerfinu, og hins vegar með stærri og almennari breytingum í haust til að laga lagaumgjörð raforkumarkaðar og tryggja forgang almennings. Núna erum við að greina og áhrifameta nokkrar mismunandi útfærslur á þessu og ég hlakka til að sýna betur á þau spil í sumar. Hv. þingmaður minntist líka á uppboðsmarkaði raforku og áhrif markaðsvæðingarinnar. þessu samhengi vil ég benda á mjög mikilvægt frumvarp sem er að koma hingað inn í þingið, sem er búið að samþykkja út úr þingflokkum að því er ég best veit, frumvarp um hátternisreglur í raforkuviðskiptum þar sem er kveðið á um skráningarskyldu og eftirlit með rekstri þessara viðskiptavettvanga. Þar erum við að taka fast á markaðsmisnotkun og innherjasvikum á raforkumarkaði. Forseti. Ég er sammála hv. þingmanni að staðan á orkumarkaði er alvarleg og hún bitnar með mjög ójöfnum hætti á fólki og fyrirtækjum, og garðyrkjubændur hafa orðið sérstaklega illa úti vegna hækkunar raforkuverðs. Ég get alveg haldið áfram að telja upp svona almennar aðgerðir en fyrir garðyrkjubændur þá duga þær ekkert til. Þar þarf að ráðast í sértækar aðgerðir og gera það strax. Það eru áratugir liðnir síðan stjórnvöld réðust síðast í sérstakan fjárfestingarstuðning í þágu garðyrkjubænda og í dag er engum slíkum stuðningi til að dreifa. Nú verður breyting þar á, virðulegi forseti, vegna þess að ég hef ákveðið að verja 160 millj. kr. í fjárfestingarstuðning við garðyrkjubændur á þessu ári og því næsta, með áherslu á aukna orkunýtni, með áherslu á LED-lýsingu og annan orkusparandi búnað. Það er einhugur um þetta í ríkisstjórn. Þetta var rætt í ríkisstjórn núna í vikunni og ég er sannfærður um að þetta fjárfestingarátak muni skila sér í lægri orkureikningum fyrir bændur, í minni niðurgreiðsluþörf af hálfu ríkissjóðs og í auknum orkusparnaði fyrir samfélagið allt og auðvitað halda aftur af verðinu á góðu íslensku grænmeti. Ég hlakka til að kynna betur útfærslu þessara aðgerða og þessa fjárfestingarátaks í næstu viku. Þetta er ákvörðun sem tekin hefur verið á vettvangi ríkisstjórnar og ég hlakka til að fylgja þessu eftir.

í dag erum við í fremstu röð hvað varðar árangur í uppskeru og í sérflokki hvað varðar gæði. Í Evrópu er stærsti hluti garðyrkju keyrður áfram með jarðefnaeldsneyti

vökva með tæru lindarvatni og eru nálægt markaðnum sem tryggir hámarksferskleika. Nýjasta tækni í gróðurhúsastýringu framkallar kjöraðstæður fyrir plönturnar sem skila hámarksgæðum til neytenda. Breyttar aðstæður í heiminum í dag sýna okkur hversu miklu máli fæðuöryggi skiptir, að vera sjálfum okkur næg. Fáir hefðu talað um að ylrækt og önnur matvælaframleiðsla myndu varða þjóðaröryggi en það er staðan í dag. Árið 2002 var gerður starfssamningur til að stuðla að heilsársræktun með upplýstum gróðurhúsum hituðum upp með jarðvarma. Á þeim stað eru flest gróðurhús í dag. Þó að uppbygging í greininni hafi verið góð frá aldamótum eru blikur á lofti. Á síðustu fjórum árum hefur raforka til garðyrkjubænda hækkað umfram verðlag. síðustu áramót hækkaði raforka til garðyrkjubænda um heil 25%. Raforka er snar þáttur í rekstrarkostnaði garðyrkjubænda eða um 30%. Með síðustu 25% viðbótarhækkun um áramótin var greinin slegin þungu höggi og hangir hún á rekstrarlegri bjargbrún nú um mundir. Ef við Íslendingar viljum halda áfram að framleiða hágæðavöru með orkuauðlindum okkar verður að tryggja raforku á sanngjörnu verði. Snúum vörn í sókn og aukum neyslu á heimsins besta grænmeti. Bætum fæðuöryggi og lýðheilsu þjóðarinnar.

Það er sannarlega ánægjuleg tilviljun að nú þegar ég tek sæti í fyrsta sinn á Alþingi skuli einmitt þetta mál verða til umfjöllunar hér í sérstökum umræðum. Ég vil þakka málshefjanda, hv. þm. Ásu Berglindi Hjálmarsdóttur, kærlega fyrir að opna umræðuna um þetta mikilvæga mál og sömuleiðis vil ég þakka hæstv. ráðherra fyrir greinargóð svör. Ég, líkt og málshefjandi, kem af Suðurlandi, nánar tiltekið frá Hveragerði. Þar þekkjum við heldur betur til nýtingar á gæðum jarðar. Á Suðurlandi má jafnframt finna marga af stærstu ylræktendum landsins sem og sum af stærstu orkumannvirkjum landsins. Virðulegi forseti. Hér hafa þær áskoranir sem íslensk garðyrkja glímir við og tengjast síhækkandi raforkuverði verið ágætlega raktar. Ný staða á orkumarkaði hefur haft alvarlegar afleiðingar fyrir marga sem háðir eru góðu aðgengi að orku. Það mikilvægasta af öllu er að hér reynum við að hverfa frá því vinnulagi að plástra yfir vandamálin jafn skjótt og þau koma upp. Nú verðum við einfaldlega að láta verkin tala og tryggja fyrirsjáanleika í rekstrarumhverfi ylræktenda og þótt fyrr hefði verið. Virðulegi forseti. Það er ekkert eðlilegt við það að raforkuverð skuli vera að sliga bændur, svo ekki sé minnst á almenning í landi sem á meira en nóg til af rafmagni. Nú er kominn tími til að forgangsraða þeim gæðum á sanngjarnari hátt. Fólki í stjórnmálum er tíðrætt um að nú standi hitt og þetta á tímamótum. Íslenskir bændur og ekki síst ylræktendur hafa áratugum saman verið þolendur tímabundinna aðgerða, plástra, og hafa svo endurtekið mátt lifa við það að þurfa að fara bónleiðir til búðar í hvert sinn sem stjórnmálamenn hafa búið til ný tímamót handa virðulegi forseti, að bændum sé sýnd sú virðing að þeim sé búið rekstrarumhverfi sem er fyrirsjáanlegt án þess að þurfa að leita til hins opinbera með reglulegu millibili sem slær sig svo til riddara við hvern plástur. Ég treysti engum betur en þessari ríkisstjórn til að breyta þessu til betri vegar í eitt skipti fyrir öll.

og að eiga samræður um þetta. Ég er auðvitað einnig ánægður með þann hug sem ég hef heyrt í ræðum þeirra, bæði framsögumanns, og þakka fyrir það, og hæstv. ráðherra, um fyrirætlanir.

grænmeti og ávexti fyrir okkur hér á hagkvæman og hreinlátan hátt með hreinum orkugjöfum, með hreinu vatni, með hreinum jarðvegi, án eiturefna þannig að við verðum að grípa þetta tækifæri. Ég kem frekar að þessu í næstu ræðu.

Ég vil byrja á að þakka fyrir þessa umræðu. Framleiðsla garðyrkjuafurða hefur á síðustu áratugum eflst til muna á Íslandi. Þótt landið sé harðbýlt hafa garðyrkjubændur unnið mikið þrekvirki við að koma upp aðstöðu til að rækta hér matvæli sem áður þótti óhugsandi að rækta á norðurslóðum. Íslenskur almenningur hefur vegna framþróunar í garðyrkju haft greiðan aðgang að vörum sem áður þóttu munaðarvörur. Aðgengi að ódýrri orku hefur átt stóran þátt í uppbyggingu garðyrkju á Íslandi. Raforka er nauðsynleg í ylrækt til að lýsa og hita gróðurhús. Raforkuverð hefur því bein áhrif á það hversu mikið garðyrkjubændur geta framleitt og á hvaða verði þeir selja afurðir sínar til neytenda. Sú sem hér stendur kemur úr hinu víðfeðma Suðurlandskjördæmi. Þar eru víðs vegar kjöraðstæður til garðyrkjuræktar sem ættu að leiða til þess að framleiðnin nái að blómstra en eins og alþjóð veit er það ekki sú staðreynd sem blasir við okkur. Garðyrkjubændur hafa árum saman barist allt of lengi í bökkum sökum gegndarlausrar hækkunar á raforkuverði. Eins og málshefjandi, hv. þm. Ása Berglind Hjálmarsdóttir nefndi hér áðan, þá hefur raforkuverð hækkað um allt að 100% á síðastliðnum fjórum árum eða í tíð síðustu ríkisstjórnar.

Ljóst er að raforka er ein af grunnstoðum íslenskrar garðyrkju. Stöðugur aðgangur að rafmagni og orkuöryggi eru lykilatriði til að tryggja sjálfbæra, samkeppnishæfa matvælaframleiðslu. Ég hvet því stjórnvöld til að hafa þarfir garðyrkjubænda í huga þegar orkulöggjöf er mótuð og stuðla með því að íslensk matvælaframleiðsla blómstri.

ég fagna því að það sé verið að horfa sérstaklega á málefni garðyrkjubænda því að ég held að við getum öll hérna inni verið sammála um það að garðyrkjan á Íslandi er — þegar við horfum á samtengingu orkumála og matvælaframleiðslu það þarna sem Ísland á sín stærstu tækifæri að mörgu leyti og hér verðum við að styðja við. Þess vegna er ég mjög ánægð að heyra um þessar aðgerðir en þetta er í takt við það sem Framsókn hefur lagt fram. Þegar á þessu þingi höfum við talað fyrir fimm tillögum sem ég hef m.a. deilt með hæstv. ráðherra. Ég saknaði kannski smá að við tölum ekki meira um samstarf og samvinnu og óska þess að við tölum meira um „við hér í þingsal“ heldur en hvað

Þannig að það er ekki nóg fyrir okkur að hugsa um að þessi stuðningur komi á þessu ári og að frumvarpið komi í haust. Við vitum að frumvörp geta tekið langan tíma að fara í gegn.

Þetta er málefni sem við höfum rætt reglulega hér á þinginu síðustu ár og tengist náttúrlega stóru myndinni sem er framboð og eftirspurn á raforku.

Það kemur fram í máli hv. þingmanna og við þekkjum það að íslenskt grænmetisframleiðsla er í sérflokki. Hún er hvergi betri og sjálfsagt hvergi hollari og með öllum þeim frábæru aðstæðum sem við höfum hér á landi

Orkuöflun er samofin verðmætasköpun í landinu og það skiptir öllu máli að tryggja hér orkuöryggi. Mig langar að geta þess að það er mikið jafnræðis- og jafnréttismál að tryggja næga orku um allt land. Þegar við tölum um orkuöryggi þá verðum við að horfa heildstætt á málefnið. Orkuöryggi verður ekki tryggt með einni virkjun eða einni raflínu. Víða um land er bæði þörf á meiri orku og fjölbreyttari kostum til húshitunar. Um daginn hittum við í þingflokki Viðreisnar t.d. fólk í mínu kjördæmi, m.a. á Hvammstanga. Þau lýstu því að þau búa við eilíft flökt á rafmagni sem stendur ákveðinni atvinnuuppbyggingu þar fyrir þrifum, t.d. á þessu sviði. Það skiptir ofboðslega miklu máli að ná tökum á þessari stöðu til þess að verðmætasköpunin geti fengið að dafna um allt land. Við þekkjum svo auðvitað stöðuna á Vestfjörðum og á köldum svæðum á Vesturlandi og svo stöðu garðyrkjubænda, sérstaklega á Suðurlandi og á fleiri stöðum. En rétt eins og kom fram í máli hæstv. ráðherra þá mun orkuverð og allar breytingar á því verða stærra viðfangsefni heimila og fyrirtækja landsins í framtíðinni. Þetta eru okkur svolítið nýjar aðstæður sem við munum þurfa að læra á því að aðgengi snýst ekki bara um að geta fengið rafmagn heldur líka um verð, verðið skiptir líka máli. Lykilorðin hér eru fyrirsjáanleiki og möguleiki á uppbyggingu. Ég hef heyrt í garðyrkjubændum sem lýsa afar vondri stöðu og því fagna ég umræðunni hér í dag og fagna því að ráðherra komi með skýr skilaboð vegna þess að það skiptir máli að setja tóninn strax, sérstaklega varðandi þennan styrk sem nú er að koma, 160 milljónir sem skipta miklu máli.

sem er fyrirskipuð samkvæmt Evróputilskipun. Við njótum núna undanþágu til að skipta núverandi ljósabúnaði út fyrir þessi ljós. Þessi undanþága rennur út eftir tvö ár en til að fá framlengingu á þessari undanþágu þarf að sækja um framlenginguna fyrir ágústmánuð á þessu ári. Ég spyr þess vegna hæstv. ráðherra hvort hann hyggist sækja um þessa undanþágu vegna þess að það að skipta út þessum ljósabúnaði

bæði með því að fara í auknar virkjanir og koma í veg fyrir þessa samkeppni sem hefur orðið á þessum markaði og hefur leitt alla leið út í raforkuverð til smáframleiðenda sem er alls ekki vilji nokkurs hér inni, að ég tel.

Ekki síst held ég að það sé tilefni til að ræða þetta samkeppnisumhverfi. Hvers vegna skilar það ekki lægra verði og meira öryggi en áður?

hv. þingmenn Framsóknar og vísa að einhverju leyti umræðunni á þennan meiri hluta hér, að hann sé ekki að hlusta á þær tillögur sem koma — við stöndum, frú forseti, frammi fyrir þeim vanda sem fráfarandi ríkisstjórn skildi eftir sig og við erum að leysa úr honum.

eftirspurnarvandanum? Það kom skýrt fram hjá hæstv. ráðherra að hann ætlar að bregðast hratt og vel við, það komi meiri orka inn á kerfið, hún verði flutt með með betri hætti þannig að hún nýtist. En við þurfum líka að fá tæki til að bregðast við, að það verði ekki bara hlaðið á ný inn á kerfið sem veldur spennu. Ég held að þar þurfum við að taka

á það að á síðasta kjörtímabili, sem ég þekki bara út frá því að vera embættismaður en ekki hluti af pólitík, voru veitt leyfi af síðustu ríkisstjórn fyrir fleiri megavöttum heldur en var gert tíu ár á undan. Þær virkjanir og sú orka sem mun koma inn á kerfið á þessu kjörtímabili er vegna þessara ákvarðana þannig að það er ekki alveg satt og rétt að setja málið upp svona þótt vissulega þurfi að halda áfram. Ég legg til að við sláum aðeins nýjan tón í orkumálin, horfum á þau þannig að við séum að vinna að þessu saman en ekki: ég lagði til, þið lögðuð til. Reynum aðeins að stilla saman strengi. Það er mikilvægt. Mig langar til að koma inn á varðandi leyfisveitingarnar að það er vel að það eigi að finna leiðir til að auka skilvirkni og breyta ferlum með þeim hætti. Ég styð það og við fögnum því. Ég minni þó ráðherrann á verðmæti náttúru og að passa sig í þeim ferlum og breytingum að takmarka ekki aðgengi almennings, passa upp á verðmæti náttúru og halda í langtímasýn að öllu leyti. Ég vil líka spyrja ráðherra hvaða framtíðarsýn hann hafi með aukinni orkuöflun. Hvernig viljum við að samfélagið okkar líti út eftir 10, 20, 30 eða 40 ár? Þannig framtíðarsýn höfðu okkar forverar þegar þeir fóru í iðnaðaruppbygginguna sem hefur leitt af sér þá stöðu sem við eigum í í dag með álver og iðnað á ólíkum stöðum á landinu. Við þurfum núna ekki bara að tala um aukna orkuöflun heldur þurfum við þessa skýru sýn. Því spyr ég ráðherrann: Hvaða framtíðarsýn

Ég vil byrja á að þakka öllum þeim hv. þingmönnum sem hafa tekið til máls í þessari mikilvægu umræðu og hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra fyrir sín greinargóðu svör. Það er ánægjulegt að heyra þann samhljóm sem er hér í þingsalnum um nauðsyn þess að bæta rekstrarumhverfi garðyrkjubænda og það sama á auðvitað við um almenning og önnur lítil og meðalstór fyrirtæki. Ég fagna því hvernig ráðherra og ríkisstjórn ganga hreint til verks með sérstökum stuðningi fyrir garðyrkjubændur sem auðveldar þeim að fara í nauðsynleg skipti á ljósaperum. Þetta skiptir máli. Ég vil líka lýsa yfir mikilli ánægju með þær aðgerðir sem þegar hefur verið farið í af hálfu hæstv. ráðherra og þá áræðni sem hann sýnir í þessum málaflokki. Það er greinilegt að byggðaþróun og verðmætasköpun í landinu öllu er í forgangi, sem m.a. má glögglega sjá í átaksverkefninu Jarðhiti jafnar leikinn þar sem ráðherra ætlar að verja 1 milljarði kr. í átak til leitar og nýtingu jarðhita til ársins 2028. Takist að losa um 20% af þeirri raforku sem nú er nýtt til rafhitunar heimila, stofnana og fyrirtækja verður til orka án efnahagslegs og umhverfislegs kostnaðar sem fylgir nýrri virkjun. Einföldun á ferlum er reglulega jákvæð, ekki aðeins fyrir þau sem standa að framkvæmdum heldur einnig fyrir hagsmunasamtök í náttúruvernd sem hafa mikilvægu hlutverki að gegna þegar boðið er í þann mikilvæga línudans sem er þegar ákvarðanataka um val á besta virkjunarkosti hverju sinni fer fram. Þá er ráðherra greinilega með bæði augun á boltanum þegar kemur að því að tryggja almenningi og litlum og meðalstórum fyrirtækjum forgang að raforku og það verður spennandi að sjá hvernig það verður rammað inn í frumvarpið á haustmánuðum. Að lokum vil ég ítreka þakkir mínar fyrir þessa góðu umræðu. Við Íslendingar eigum einstaka auðlind í hreinni sjálfbærri orku og það hvernig við nýtum hana mun móta framtíð okkar og komandi kynslóða.

Virðulegur forseti. Þetta hefur verið góð umræða og það er jákvætt að finna samstöðuna í þessum sal, m.a. samstöðu um að ráðast í sértækan fjárfestingarstuðning við garðyrkjubændur. Þetta skiptir máli upp á framleiðni, þetta skiptir máli upp á orkusparnað og ég held að fjárfestingarstyrkir eins og þessir séu, út frá hagrænum rökum, einhver skynsamlegasti ríkisstuðningurinn við atvinnulífið sem hægt er að hugsa sér. Það er auðvitað hárrétt að það var farið í mikla aflaukningu á þeim virkjunum sem fyrir eru á síðustu árum. Það hefur hins vegar ríkt of mikill hægagangur þegar kemur að nýframkvæmdum og ég finn að það er samstaða í þessum sal um að bæta þar úr. Þar má byggja á ýmsum af þeim undirbúningi sem þegar hefur verið unninn, m.a. á síðasta kjörtímabili. En eins og ég fór yfir hér áðan er ný ríkisstjórn líka með meiri háttar lagabreytingar í vinnslu sem binda saman og skapa ákveðna samfellu í mörgum lagabálkum sem hafa að gera með með raforkuöflun. Við erum að fara að lögfesta sérstaka raforkustefnu stjórnvalda, hún verður lögð fram; að rammaáætlun taki mið af þeirri stefnu, tekið sé mið af þeirri stefnu við röðun virkjunarkosta í rammaáætlunarferlinu og að kostir í orkunýtingarflokki rammaáætlunar njóti sérstakrar forgangsmeðferðar. Vegna þeirrar umræðu sem hér hefur farið fram um verð á raforku um allt land þá vil ég líka að það komi fram að nú á næstu dögum fyrir að það komi hér inn í bandormi með fleiri lagabreytingum mjög mikilvægar breytingar til að jafna þegar á þessu ári dreifikostnað raforku. Þetta skiptir máli. Það skiptir máli að bregðast hratt við þessu vegna þess að að hér hefur í raun ekkert verið gert síðan 2022, það var síðast þá sem dreifbýlisframlagið var hækkað og jöfnunargjaldið á móti. Þetta skiptir máli upp á raforkukostnað og dreifikostnað í hinum dreifðari byggðum. Svona í lokin þá er auðvitað þessi fjárfestingarstuðningur við garðyrkjubændur ákveðin brú (Forseti hringir.) yfir í almennari aðgerðir sem maður gerir ráð fyrir að verði farið í samhliða endurskoðun á almennu stuðningskerfi landbúnaðar, (Forseti hringir.) sem heyrir auðvitað undir annan ráðherra og þar verður spennandi að sjá hvaða aðgerðir verður ráðist í.